I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv? Utvrđujem

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

(HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče HS-a, kolegice i kolege zastupnici. Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za Hrvate izvan RH Hrvatskoga sabora; razrješuje se članica odbora Ankica Zmajić, a za člana odbora bira se Mato Čičak. Prijedlog Odluke o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode HS-a; za članicu odbora bira se Ankica Zmajić, a dužnost člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode HS-a prestaje obnašati Dražen Barišić zbog mirovanja zastupničkog mandata. Prijedlog Odluke o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za regionalni razvoj fondova EU-e HS-a; za člana bira se Mato Čičak, a dužnost člana odbora je prestao obnašati Dražen Barišić. Prijedlog Odluke razrješenju zamjenice člana i imenovanje zamjenika člana Izaslanstva HS-a u Parlamentarnoj skupštini Vijeća EU; razrješuje se zamjenica člana izaslanstva dr. Marija Selak-Raspudić, a za zamjenika člana izaslanstva bira se dr. Nino Raspudić. Ove odluke objavit će se u Narodnim novinama i stupit će na snagu danom donošenja.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 Utvrđujem da je glasovalo 116 zastupnika, 114 za i 2 suzdržana te su donesene odluke kako je predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.